Господин Борисов, спокойствие! След малко ще имате думата. Лидерите ще се изкажат. Уважаеми народни представители, Програмата за работа на Народното събрание за 15-17 януари 2014 г. На основание чл. 49, ал. 7 има постъпили предложения. От Коалиция за България: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции. От Парламентарната група на ГЕРБ: Първо гласуване на Законопроект за предучилищното и училищното образование. Тези точки влизат по право в дневния ред. По-нататък седмичната програма предвижда: 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация.

помощ. 5. Проекти на решения за промени в състава на постоянни комисии на Народното събрание. 6. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за виното и спиртните напитки. напитки. 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба. 9. Доклад на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушенията, извършени в Комисията за предотвратяване и постановяване на конфликт на интереси и проект на решение по доклада. 10. Второ гласуване на Законопроект за ограничаване изменението на климата. 11. Доклади на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения по чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 12. Доклад за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за 2011 г., съответно за 2012 г. 13 и 14 е включен парламентарен контрол. Като първа седмица от месеца днес ще има ситуативен блиц контрол, в който ще участват министър-председателят и вицепремиерите, а в петък – стандартен парламентарен контрол. Моля, гласувайте.

Уважаеми народни представители, постъпило е предложение на основание чл. 49, ал. 3 по повод внесен вчера Проект на декларация за утвърждаване на парламентаризма. Днес на Председателския съвет обсъдих с присъстващите парламентарни групи – за съжаление от вносителите нямаше представител на Председателския съвет, но не се постигна съгласие. Така че ще приложа

присъстващите парламентарни групи заяви свое намерение за представяне на свой проект и включително бележки по внесения проект. Тази тема е важна. Тя включва много аспекти за етичното поведение и на отделните народни представители, и на опозицията, и на мнозинството. Така че ще бъде разпределена в двете комисии. В срока, предвиден по правилника, ще бъде обсъдена и ще стигне до пленарната зала. В този смисъл предложението по ал. 3 отпада. Така че и този въпрос го отхвърлихме. Няколко съобщения. Преди да направя стандартните съобщения, искам да Ви уведомя, че в срок от 10 дни ще намалим значително употребата на хартиени носители. Постепенно ще бъдат намалени материалите, които се раздават в първа стая. Смятам да отпадне и подписването в първа стая. е традиция от времето, когато в Народното събрание не е имало електронна регистрация и това е бил начинът народните представители да се регистрират – чрез подписване при получаване на документите. В парламентарните групи чрез информационната система ще бъдат създадени условия за пълно предоставяне на същата информация в електронен вид.

споделите усилията на ръководството за оптимизиране на работата ни в тази посока. Постъпили законопроекти и проекторешения за периода от 18 декември 2013 г. до 14 януари Законопроект за изменение на Закона за автомобилните превози. Вносители – Камен Костадинов и Георги Свиленски. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Вносители – Магдалена Ташева и група народни представители. Министерският съвет внася: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Актуализиране на Национална стратегия за младежта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания. Законопроект за ратифициране на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие. Госпожа Цецка Цачева внася Проект за решение за изменение на Решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Министерският съвет внася: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Законопроект за допълнение на Закона за насърчаване на заетостта. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците. Законопроект за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Внесен е проектът, който вече коментирахме, от госпожа Цецка Цачева – Проект за декларация за утвърждаване на парламентаризма.

На 8 януари 2014 г. в Народното събрание е постъпило искане от Главния прокурор на Република България за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Волен Сидеров – народен представител от Четиридесет Искането е на разположение в Деловодството. Народни представители от различни парламентарни групи вече проявиха интерес. Други, които имат интерес, могат да се запознаят с него. Постъпил е Анализ на състоянието на енергетиката в Република България през 2012-2013 г., изготвен от министъра на икономиката и енергетиката в изпълнение на точка 1 от Решението на Народното събрание във връзка с Доклада за състоянието на енергетиката в Република България, прието на 4 септември 2013 г. Анализът е изпратен в Комисията по енергетика и е предоставен на народните представители. Уважаеми народни представители, традиция е в началото на всяка парламентарна сесия да има изявления от името на парламентарни групи. Вярвам, че и днес тази традиция няма да бъде нарушена. Ще поканя представителите, ръководителите, лидерите на парламентарните групи да направят своите изявления от името на парламентарна група в началото на сесията. Има ли предложения за директно излъчване?

По процедурен, господин председателю. Наистина е странно това затишие, затова правя процедурно предложение за пряко излъчване изявленията на лидерите на парламентарните групи по

Моля да включите микрофоните на Българското национално радио и камерите на Българската национална телевизия за директно излъчване. Още веднъж се обръщам към парламентарните групи – кой желае да направи изявление от името на парламентарна група? Господин Станишев, заповядайте.

щастие, успехи във всичко, което човек си набележи за себе си, за своите близки, и малко късмет! Разбира се, преди малко пак бяхме свидетели на едно отношение към парламентаризма и към неговите традиции, което показва различно отношение. В крайна сметка Парламентът и парламентарните процедури не са ловен излет, в който да седиш на пусия и да чакаш, да дебнеш. (Ръкопляскания от ДПС.) Затова поех инициативата, макар и втора парламентарна сила, да открия тази поредица може би от изявления. Началото на парламентарната сесия е подходящ момент да се даде оценка както за свършеното от Парламента и правителството за близо шест месеца от нашата работа, но което е по-важно – да се очертае пътят напред и задачите, които си поставяме. През юни 2013 г. заварихме България на колене, подложена на унижения от една окупация на популистко и репресивно управление, което последователно отдалечаваше обществото ни от всякакви демократични и европейски ценности. Наследихме икономика на изкуствено дишане и бизнес, подложен на ежедневен политически рекет и ограбване, публични финанси, които се управляваха като лична бащиния и собственост, обществена среда – тежко отровена от страх, от просташко поведение като модел на поведение. Най-страшното – хората на България бяха масово докарани до мизерия и непоносима бедност, посрещана от държавата с безразличие, хладно и мълчаливо. Бедност, произтичаща не само от некомпетентност на предишното управление, но най-вече

БСП и Коалиция за България получиха доверие на много граждани на изборите, не защото сме най-умните и най-красивите. Винаги има и по-умни, и по-красиви, но ние поехме един ангажимент – да върнем България на хората. Просто звучи на думи и адски трудно за постигане. Никога не сме обещавали, че ще бъде лесно. Не знаехме обаче истинската степен на срастване на държавата с една партия, размерът на деградация на институциите и разложението в икономиката и в много сфери. Въпреки това в безпрецедентно трудна ситуация и атмосфера имаме правителство, което работи, което при това работи все по-ефективно и координирано, и резултатно. Далеч не винаги успяваме да обясним всичко, което вършим. Трудно е след четири години, когато имаше много думи, заливащи всички българи, и имаше управление, ненадминато в създаването на една паралелна реалност, различна от тази, в която живеят хората. Това е една от слабостите и на правителството, и на Парламента. Но в Библията е казано: „По делата ги съдете!”. За тези месеци върнахме надеждата, че има държава и тя подкрепя децата, майките, възрастните хора, тя се грижи и за слабите и бедните. Над три милиона българи, в резултат на социалните мерки през тези месеци и новия бюджет, получават реално увеличаване на техните доходи и облекчаване на техния живот. За първи път в битка с икономически интереси и свръхпечалби се създадоха условия за намаляване цените на тока. Бих могъл да изброявам още много други социални стъпки, но ще отнеме твърде много време. Върнахме на бизнеса надеждата, че държавата може да е предвидим и коректен партньор, да се разплаща за свършена работа. Само за последните два месеца от миналата година са върнати близо 2 млрд. лв. по ДДС на българския бизнес и бизнесът отговори с плащане на данъци и попълване на бюджета в мащаби, които не бяха виждани в предишните месеци. За първи път от доста време реално се ограничават различни бюрократични пречки и лицензионни режими. Започнахме битка с монополите в защита на българския производител и потребител и тя ще продължи. Показахме готовност да чуем гражданското общество и да търсим решение на всеки реален проблем и недоволство. За това има ясни доказателства с Българският лекарски съюз, и със зърнопроизводителите, и с животновъдите, и с всеки, който реално го боли и търси в диалог подкрепа от държавата и институциите. Устояхме на натиска, на който бяхме подложени, на охулването, клеветите и замълчаването на факти и на полезни действия само поради една причина – имаме кауза. Имаме кауза и тя е: държава трябва да спасяваме. Не сме съвършени, спъваме се понякога, но досега не сме се отклонили от верния път, от стремеж и движение към целите, които обявихме. Искам сега да успокоя песимистите и скептиците. Ще се обърна към Парламентарната група на Коалиция за България: от тук нататък ще бъде по-трудно с всеки ден, защото нашите политически опоненти ще играят ва банк, стремейки се към властови реванш с всички средства, следвайки мотото: „Колкото по-зле, толкова по-добре”. Защото предстоят и европейски избори и всяко действие ще се политизира крайно, нерационално, но също така и защото много от системните проблеми на държавата, икономиката, от тежкия живот на хората не са решени. Затова е необходима голяма политическа воля и вътрешна убеденост. Аз ги имам. Виждам, че България отлепва от дъното и няма да пожаля сили крехките кълнове на надеждата да получат шанс. Няма да позволя те да бъдат сгазени, независимо от политически интереси, амбиции или икономически интереси. Убеден съм, че и Парламентарната група на Коалиция за България има тази вътрешна сила и вяра – беше калена с изпитания от първия ден на този Парламент. Но в едно изкачване на планина най-трудно не е началото, а втората, третата фаза, когато първите сили приключват и организмът още се нагажда към новия ритъм и изпитание. Убеден съм, че ще преодолеем и тези трудни фази успешно, пак поради същата причина – че имаме нещо, към което се стремим в интерес на хората. През следващите месеци месеци българските граждани могат да очакват от нас последователност в изпълнение на нашите предизборни ангажименти, предсказуемост в нашите действия и решителност за реализация на Програмата на правителството на господин Орешарски, защото ние поехме в трудна ситуация, с малка парламентарна подкрепа, изключително тежък кръст в името на интересите на хората. Затова ще акцентираме и ще устоим и реализираме пакет от антимонополно законодателство в интерес на потребителите и производителите в България, създавайки нормална конкуренция и съживявайки икономиката. Затова ще продължим да работим за социалните приоритети, особено за условия за реализация на младежката гаранция и усвояване на европейските пари в тази и във всички други области, за укрепване на държавата и върховенството на закона с новия Закон за МВР и много други законодателни действия и, разбира се, гарантирайки условия за честни и свободни избори чрез нов Изборен кодекс, защото България не бива да преживява срама Моля Ви за тишина! видят хората още и по-категорични резултати, които дават възможност за по-достоен и справедлив живот и за бъдеще тук, в нашето отечество България. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания Уважаеми народни представители, чухте изявление от управляващата партия. От опозицията сега искате ли да вземете думата? Големината на групите е водеща при подреждането. Понеже поставихте въпроса – от управляващата партия, имаше изявление от управляващата партия. Има ли желание да вземете отношение от опозицията и най-голямата парламентарна група в това Народно събрание? Отказвате ли се да вземете отношение или не желаете? Другите групи имат ли желание за изявление? Господин Местан каза, че тяхната група е значително по-малка и знае тежестта си.

Уважаеми господин председател, наистина този цирк е неуместен за първия ден от новата пленарна сесия. Има парламентарна практика, която би следвало да бъде известна вече и на Парламентарната група на ГЕРБ, тъй като са втори път в Българския парламент. При старта на всяка парламентарна сесия изявленията на лидерите следват големината на парламентарните групи. Досега не е имало най-голяма група, която да е бягала от ангажимента да заяви своите приоритети за следващия парламентарен сезон. След като ГЕРБ очевидно се отказват от тази възможност да кажат на своите избиратели какво ще правят през новата парламентарна сесия, Вие вече направихте опит да поканите лидерите на останалите парламентарна групи. Те са в правото си да си оставят възможността да говорят след най-голямата парламентарна група, така че Ви предлагам да започнем със седмичната програма. Явно в ГЕРБ нищо не се е променило

редно е най-голямата парламентарната група да започне първа и да изкаже приоритетите си тогава, когато тя е управляваща! (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Но няма как да искате от опозицията

кабинета на премиера Орешарски, след което да изисквате от нас отношение. Така че много Ви моля, нека да следваме парламентарния дух и да не си служим с понятия като „циркове”, които са на въоръжение на определени народни представители още от първата пленарна сесия и днешния пленарен ден.

Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Явно колегите от ГЕРБ начело с госпожа Цачева се опитват да създават нови практики и прецеденти, и нови традиции. Само че българският парламентаризъм е достатъчно стар и дългогодишен, за да не позволи толкова лесно и толкова импровизирано някой да променя неговите традиции. Искам да напомня на уважаемите колеги от ГЕРБ, че когато в началото на миналия мандат

спазваше стриктно големината на парламентарните групи. Тогава никой не постави въпроса защо след изказването от Парламентарната група на ГЕРБ не последваха изказвания на Синята коалиция, на „Атака”, РЗС и така нататък, които в началото всички подкрепяха кабинета Борисов, а се следваше стриктно големината на парламентарните групи. Така че, уважаеми колеги, бъдете последователни, поемете си отговорността, ако имате да кажете нещо на българските избиратели – кажете го, ако не, да започнем деловата работа. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Казак. Вземам повод от процедурата на госпожа Манолова, от двете изказвания на госпожа Цачева и господин Казак. Изключете камерите и микрофоните. Преминаваме към точка първа от седмичната програма:

да направя едно процедурно предложение във връзка с първото четене на законопроекта за достъп до пленарната зала на господин Кирил Желев – заместник-министър на финансите, и на госпожа Снежанка Колева – експерт в дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”

ЦОНЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 302-01-44, внесен от Министерския съвет на 25 ноември 2013 г. На заседание, проведено на 12 декември 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, внесен от Министерския съвет. На заседанието присъстваха представителите на Цветан Гунев – подуправител, Тихомир Тимнев – директор на дирекция „Правно обслужване и административна дейност”, и представителите на Министерството на финансите: Людмила Елкова – заместник министър, и Снежанка Колева – експерт в дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”. Законопроектът беше представен от госпожа Елкова. На 26 юни 2013 г. е приета Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за осъществяването на дейност на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници за изменение на Директива 2002/87/ЕО

както и Регламент (ЕС) 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (така наречената „Регламент за капиталовите изисквания“). Във връзка с транспонирането на директивата и влизането в сила на регламента в закона за кредитните институции се предлага да бъдат направени следните по-важни изменения: 1. Изрично се посочва, че БНБ е компетентният орган в Република България за упражняване на надзор върху банките по силата на Регламента за капиталовите изисквания. 2. Въвеждат се някои изисквания към членовете на органите за управление на банките, свързани с упражняваните от тях функции. 3. Въвежда се изискване за подготовка от банките на планове за възстановяване, а от БНБ – на планове за преструктуриране. Обособява се независима функция по преструктуриране на банки в БНБ съгласно изискванията на Директивата за капиталовите изисквания. 4. Уточняват се някои нови и съществуващи изисквания в областта на консолидирания надзор, които не могат да бъдат включени в досегашната Наредба № 12 на БНБ за надзора на консолидирана основа, тъй като основната част от нейните досегашни разпоредби се покрива от Регламента за капиталовите изисквания и законовата делегация за нея следва да бъде отменена. Създава се процедура за определяне на допълнително изискване за ликвидност на банка – част от група, съгласно общоевропейските правила за управление на ликвидността (тези правила за определен преходен период ще се прилагат съвместно с Наредба № 11 на БНБ за управлението и надзора върху ликвидността на банките). 6. Въвеждат се няколко нови вида нарушения на надзорни мерки по чл. 103 и на санкции по чл. 152 поради изричното изискване на Директивата за наличието на такива в законодателствата на страните членки. 7. Въвежда се изискване за оповестяване от БНБ на установени нарушения и на конкретна информация за наложените административни санкции, като изключение ще се допуска само при спазване на определени критерии, включително нарушаване на финансовата стабилност, очаквани непропорционални вреди върху засегнатите лица и др. 8. Отменя се законовата делегация за Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на банките, за Наредба № 9 на БНБ за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск, за Наредба № 7 на БНБ за големите експозиции на банките, тъй като по същество тези наредби вече ще се покриват от Регламента за капиталовите изисквания. Освен посочените изменения и допълнения се предлагат и такива, наложени от практиката, които не са свързани с непосредственото транспониране на Директивата. По отношение на финансовите институции се предвижда да бъде променен режимът, уреден в чл. 3 и 3а, в следните насоки: Регистрационната процедура да се запази само за тези лица, които са съществени за определяне облика на пазара. Предлага се при БНБ да продължат да бъдат регистрирани дружествата, предоставящи заеми със собствени средства или извършващи финансов лизинг, гаранционни сделки, придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране или придобиващи участия в банки или в други финансови институции. Институциите, извършващи обмяна на валута в брой или сделки, свързани с финансови инструменти (дейности по чл. 2, в бъдеще ще се регистрират само в Националната агенция за приходите като обменни бюра, съответно ще се лицензират от Комисията за финансов надзор като инвестиционни посредници, но няма да подлежат на регистрация в БНБ с оглед избягване дублирането на законови разпоредби и компетенции на различни административни органи. След представяне на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 11 народни представители, без „против” и „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 302-01-44, внесен от Министерския съвет на 25 ноември 2013 г.” Благодаря Ви, господин Цонев. Сега нека да чуем становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Заповядайте, госпожо Караджова, да представите становището на комисията.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „СТАНОВИЩЕ на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 302-01-44, внесен от Министерския съвет на 25 ноември 2013 г. На свое заседание, проведено на 4 декември 2013 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, внесен от Министерския съвет. В заседанието на комисията взеха участие Людмила Елкова – заместник-министър на финансите, Милена Бойкова – директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари” в Министерство на финансите, Румяна Герова – държавен експерт в същата дирекция, Тихомир Тимнев – директор на дирекция „Правно обслужване и административна дейност” и Цветослав Ангелов – и.д. директор на дирекция „Надзорна политика” в управление „Банков надзор” на БНБ. I. Измененията и допълненията, предлагани с настоящия законопроект са свързани с Директива 2013/36/ЕС от 26 юни 2013 г. на Европейския парламент и на Съвета за осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници за изменение на Директива 2002/87/ЕО

относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент № 648/2012/ЕС. II. Горепосоченият Регламент обособява пруденциалните изисквания към кредитните институции и инвестиционните посредници относно капитала, ликвидността, управлението на рисковете и вътрешното корпоративно управление в директно приложим правен акт на ЕС – прецедент спрямо текущата практика в областта на банковото регулиране. Регламентът е и стъпка към въвеждането на така наречения „Единен надзорен наръчник”, водещ до максимална хармонизация на третирането на институциите в ЕС. III. Директивата и Регламентът въвеждат на ниво Европейски съюз разпоредбите на „Базел 3”. Негова основна цел е подобряване на качеството и консервативността на надзорните стандарти на глобално, включително на европейско ниво. Трябва да се отбележи обаче, че в България процесът води до либерализиране на някои пруденциални разпоредби народна банка. Същевременно се въвеждат няколко режима на капиталови буфери, които компенсират в известна степен отпадането на възможността за нормативно установяване на минимална капиталова адекватност от 12% за банките в България. IV. С проекта на закон се предлагат изменения във връзка с въвеждането на Директивата в българското законодателство и с влизането в сила на Регламента, сред които изричното определяне на БНБ за компетентния надзорен орган за банките в България по силата на Регламента за капиталовите изисквания, както и за макропруденциален надзор с цел поддържане стабилността на банковата система, въвеждане на нови изисквания към членовете членовете на органите за управление на банките; изискване за подготовка от банките на планове за възстановяване, а от БНБ – на планове за преструктуриране; прецизиране на изисквания в областта на консолидирания надзор; процедура за определяне на допълнително изискване за ликвидност на банка, която е част от група, съгласно общоевропейските правила за управление на ликвидността; въвеждането на няколко нови вида нарушения, надзорни мерки по чл. 103 и санкции по чл. 152 поради изричното изискване на Директивата за наличието на такива; изискване за оповестяване от БНБ на установени нарушения и на конкретна информация за наложените административни санкции; отмяна на законовата делегация за някои Наредби на БНБ, тъй като по същество тя вече ще се покрива от Регламента за капиталовите изисквания и др. В заключение, предложеният законопроект е съобразен с изискванията на Директива 2013/36/ЕС и Регламент 575/2013/ЕС за капиталовите изисквания, които следва да се приложат в изключително кратък срок – от 1 януари 2014 г. С оглед спазването му, вносителят апелира за приоритетно разглеждане и приемане на проекта на закон от Народното събрание. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага – с 15 гласа „за”, на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 302-01-44, внесен от Министерския съвет на 25 ноември 2013 г.” Благодаря Ви, госпожо Караджова. Уважаеми колеги, това бяха становищата на парламентарните комисии. Откривам дебатите по разглеждания законопроект на първо четене. Има ли желаещи да се изкажат?

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Упълномощен съм да подкрепя изцяло предложенията на правителството това задължение се изпълнява много лесно, тъй като те са свързани с изискванията на Европейския съюз, индиректно на Европейската централна банка във връзка със синхронизацията на българското законодателство и по-специално на Закона за кредитните институции с европейските закони и нормативни документи. Във връзка с това, тъй като става дума за първо четене, бих искал да информирам колегите в Парламента, а и българската общественост, че ние продължаваме активна работа с нашите партньори в БСП – парламентарно представена, Движението за права и свободи и добре дошли са всички колеги на обсъжданията в Бюджетната и Икономическата комисия от другите парламентарно представени групи.

кредит, в Търговския закон и малки, но важни промени в Гражданския процесуален кодекс. За какво става дума? Ще маркирам, имайки предвид изискванията на първо четене. Първото направление, по което работим, е прецизирането в Закона за кредитните институции и в Закона за потребителския кредит – те са свързани, проблемът за определянето на банковите лихви и при кредитирането. Имаме предвид това, че в момента първият компонент на лихвата, свързан с цената на кредитните ресурси, както се нарича в търговските банки, в доста от банките се определя на непазарен принцип. Тоест, направлението на нашата работа ще бъде формирането на тези лихви да бъде пазарно и независимо от търговските банки. По този начин ние ще съумеем да балансираме интересите между кредитополучателите и кредитодателите. Разбира се, това в никакъв случай няма да означава, че тези промени ще доведат до унификация на лихвените проценти. Обратното, фиксираната надбавка, съвсем естествено ще бъде различна за различните банки и ще зависи от ефективността на тяхното управление, в това число и от възможността им да си осигуряват възможно най-евтини ресурси при кредитирането. Второто направление, по което работим, е въпросът за банковите такси. Ние стигнахме до заключението, че тези такси трябва да бъдат свързани с конкретни услуги, тоест законодателните промени ще бъдат свързани с намалението на броя на таксите, с които се облагат кредитополучателите и в същото време ще искаме конкретна дефиниция защо се формират таксите, какви услуги точно се предлагат и каква е пазарната стойност на тези услуги. На трето място, от особено значение са промените в групата от закони, свързани с този Закон за кредитните институции във връзка с таксата за предсрочно погасяване на кредитите, която касае ипотечните кредити. Ние считаме, че изискването за такива такси трябва да е свързано с максимален срок до една година, тъй като е световна практика. Такава е практиката и на българските банки – кредитните ресурси, които те си осигуряват на кредитния пазар, са със срок до една година, така че тук няма противоречие в техния икономически интерес. И второ, ние искаме тази такса за предсрочно погасяване да слезе на равнището от нула до около 1% – предварително мога да кажа. Това е все още дискутирана величина, тъй като считаме, че сегашната практика, която законовата рамка позволява тези такси да бъдат около и над 5% за някои банки, фактически прави кредитополучателите крепостно обвързани с определена банка, което ограничава пазарната конкуренция. Не на последно място, необходими са законови и нормативни промени, свързани с оценката на ипотекираните жилища, когато кредитополучателят по една или друга причина няма възможност да изплаща кредита. Разбира се, ние сме категорични, че този или тези, които са взели кредит, имат задължение да го върнат. Ние нямаме никакво намерение да променяме задълженията на кредитополучателите към това да бъдат изрядни платци към банките, тъй като банките оперират с нашите пари, на други граждани и на други фирми. В същото време промените ще бъдат насочени към това продажбата на ипотекирания имот да става на пазарна основа и в условия, при които кредитополучателят има възможност да защити своя интерес. Как? Разбира се, по съдебен път. Това са направленията, по които работим и продължаваме да работим. Провеждахме активни разговори с представители на Асоциацията на търговските банки, с ръководствата на различни търговски банки, с неправителствени организации тук, в парламентарната зала. Така че очаквам в следващите седмици да постигнем пълен синхрон, надявам се, между парламентарно представените партии, правителството и другите заинтересовани институции. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, уважаеми господин Гечев. Колеги, има ли реплики към изказването на народния представител Румен Гечев? Няма желаещи за реплики. Има ли други народни представители, които желаят да се изкажат по разглеждания законопроект?

Уважаеми колеги, подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции. Гласували

няма, въздържали се 14. С това законопроектът е приет на първо гласуване. Преминаваме към следващата точка от седмичната програма. Тя е предложена от парламентарната група на ГЕРБ и е първо

Времето за изявления на лидерите на парламентарни групи приключи преди разглеждания законопроект. Нямам основание да Ви откажа да направите изявление от името на парламентарната група, но ще подчертая още веднъж, че времето на това изявление беше преди 40 минути, преди да се разгледа първият законопроект от седмичната програма. Заповядайте! Уважаема госпожо Манолова, уважаеми госпожи и господа народни представители! При откриването на новата сесия на Четиридесет и второто Народно събрание е редно да се чуят приоритетите на управляващите парламентарни групи – нещо, което не се случи в днешния ден. Съзнаваме, че в сегашната политическа ситуация това се оказва май трудна задача за групите, които подкрепят правителството на господин Орешарски. Чухме само мандатоносителя, но не чухме представители на парламентарната група на Движението за права и свободи, които са съучастници в това управление. Работата на Българския парламент и днес има една основна рамка – тази на железните заграждения и полицейските кордони. Тя буквално и символично разделя нас, народните избраници, от българските граждани, по чиято воля ние сме тук. Тази рамка се оказа дълбока разделителна линия между власт и народ. Каквото и да сочим днес като свършено през последните месеци, не можем да забравим, че то бе гласувано под съпровода на виковете за оставка и предсрочни избори. дни достъпът до сградата на Народното събрание се ограничава със заповед на председателя на Четиридесет и второто Народно събрание, което е знак за проблеми в демократичните отношения между управляващи и граждани. Изходът от сградата – символ на демократичната държавност, се оказва още по-труден и изглежда недостойно за всеки един депутат. Охраняваното извеждане на депутати от сградата на Народното събрание ни подсказва начина, по който този Парламент рано или късно, по-скоро рано, ще напусне историята. Каквото и да сме свършили, колкото и да сме работили, то губи своя смисъл при липса на обществено доверие. Дори и тези, които са мобилизирани в защита на правителството, не подкрепят работата и нямат доверие в Парламента. Дами и господа народни представители, труден е пътят напред, когато е ясно, че тези, които са ни избрали, не желаят да продължаваме работа в този състав и по този начин. Всяко гласуване се превръща в рубеж за управлението. Всяко решение, както и днес, е надиграване със случайността и остава спорно, защото не отговоря на волята на българското общество. Така не може и не трябва да се управлява държава с проблеми замряла икономика, трупане на държавен дълг, стресът във важни системи, като енергетиката и здравеопазването, изискват силна воля, честност и прозрачност. За кого не е ясно, че страната има нужда от стабилно и одобрявано правителство, което с ясен мандат и персонална отговорност да решава многобройните проблеми на държавата и да очертава бъдещето й? Вместо това имаме правителство, което ежедневно ни провокира да си задаваме въпроси, на които все още няма отговори. Всеки ден се питаме: кой всъщност управлява държавата? Защо за всички е ясно, че премиерът и правителството нямат собствена воля за решение? Как и за какво са се договорили БСП и ДПС и каква е цената да ползват подкрепата на Партия като „Атака”?! Не знаем какви са условията на крещящите задкулисно и крепящите ги личности, фактори и интереси. Не знаем и каква е цената за това, въпреки че без съмнение всички ние ще я плащаме. От 14 юни 2013 година до днес хората на улицата питат и досега не са получили отговор на въпроса: „Кой всъщност прави назначенията?”, които връщат на държавни позиции кадри, познати със спорни качества. Затова не спираме да се чудим кой ще е следващият ръководен кадър от управляващото мнозинство или от подкрепящата ги партия, които ще станат клиенти на прокуратурата? И защо драстично неприемливото поведение на депутати от „Атака” не се осъжда от БСП и ДПС? Всичко това не може да бъде скрито от погледа на обществото – рано или късно ще се стигне до естествена развръзка. И никакви заклинателни фрази: за най-успешното управление, за успешната социална политика, за петте лева надбавки, за изпълнените на 90% социални обещания, ще предотвратят това, защото хората не искат да се управлява вечно с лъжи и с химери. Българите се научиха да изискват честност. Затова от Парламентарната група на ГЕРБ казваме, че икономиката ни замира, инвестициите критично намаляват, безработицата се увеличава, доходите са замразени, а дълговете, които днес прави БСП, се трупат на гърба на нас и децата ни. Какво друго е административно-командното решение за намаляване цената на тока? То е прах в очите на тези, които утре ще го плащаме на двойно по-висока цена. Какво е отложеното за 2015 година възстановяване на данъците на хората с най-ниските доходи? Няма друго обяснение, освен съзнателно поставяне на мини пред следващо предстоящо управление. Решенията на горните проблеми не могат да бъдат магически, но трябва да гарантират устойчиво развитие напред. Затова най-важната ни задача като опозиция и през тази сесия ще бъде да не допуснем финансова дестабилизация на държавата и трупането на нови дългове. Политиката на безразборно харчене на управляващите не е социална политика, а покупка на избиратели. Затова ще продължим да й се противопоставяме. Заедно с финансовата стабилност разширяването на демократизацията е също важен за нас въпрос. Ще следим с внимание обсъждането и приемането на новите изборни правила. Нашата позиция е, че са необходими промени, които да съответстват на духа и смисъла на гражданските искания, да гарантират честен изборен процес и по-добра възможност за участие на гражданските организации в него. Открито заявяваме, че ще алармираме, ако промените следват теснопартийни интереси на БСП и ДПС, както това се случи преди пет години. Определяме като особено важно и обсъждането на проекта за нов Наказателен кодекс. Първите коментари на неправителствените организации и медиите са тревожни. Съзнаваме, че ни предстоят трудни дискусии. Призоваваме да се даде възможност за широк и задълбочен дебат. Най-важното в парламентарната дейност на нашата парламентарна група безспорно ще бъдат решенията, които ще гарантират на гражданите подобрение в три основни сфери: първата е заетост и трудов пазар; следват образование и здравеопазване. Приемането на законодателство, което да развива трудовия пазар и да помага за намаляване на безработицата и повишаване на шансовете на българите да намират работа, е наш първи приоритет. Ще настояваме за разглеждане на промените в Закона за професионалното образование и обучение, за въвеждане на дуалното образование, за да се осигури намаляване на младежката безработица, по-добра връзка между образованието и пазара на труда и квалифицирана работна ръка за бизнеса. Ще изискваме разглеждане на внесените от нас промени в Кодекса на труда, за да се регламентират стажантските договори. Ще работим и настояваме за приемане на Закон за доброволчеството; за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, Закона за интеграция на хората с увреждания и Закона за здравословни и безопасни условия Друг наш важен приоритет остава образованието. Искаме да продължим започнатото в миналия мандат на Народното събрание. В този смисъл, настояваме за приемането на Закона за предучилищното и училищното образование, който по предложение на нашата парламентарна група е включен в седмичната програма за настоящата седмица на Парламента. Трети наш приоритет ще е здравното законодателство. Затова ще подкрепим реализация на реформи в сектора само след постигане на обществен и политически консенсус по тях. Ще изискваме ясна позиция и представяне на концепция за здравноосигурителния модел, болничната помощ, лекарствената политика и утвърждаването на дългосрочна държавна политика за човешките ресурси. Ще предложим промени в законите за съсловните организации. Предлагаме и приемане на Закон за правата и задълженията на пациента и разработване на система за регистриране и докладване на медицински грешки и включването им в регистър. Ще настояваме също Националната здравна стратегия и всички програмни документи, чертаещи развитието на сектор „Здравеопазване”, да бъдат приети и обсъждани след публично обсъждане и открито да отговарят на националните приоритети. Дами и господа народни представители, кратката и драматична съдба на Четиридесет и второто Народно събрание показва, че няма политически и партиен успех там, където липсва обществена подкрепа. Изминалите месеци ще останат примери за това какъв не трябва да бъде българският парламентаризъм. В днешния ден още едно доказателство за това как не се подкрепя от управляващите парламентарни групи е Декларация за укрепване на парламентаризма. Налице е отказ от групите на Коалиция за България и Движението за права и свободи да осъдят непристойното поведение на лидера и депутатите от „Атака” с ясна и категорична позиция, за да се разграничим от това поведение, независимо от политическите ни пристрастия. Групата на ГЕРБ ще работи активно и национално отговорно и през тази парламентарна сесия, но искам да уверя нашите избиратели и симпатизанти, българските граждани, че това не означава отказ от основното ни политическо искане за възможно най-бърза оставка на правителството и провеждане на нови парламентарни избори. Това е най-демократичният и единствен начин да върнете, господа управляващи, България на хората, така както го заявихте. Благодаря Ви.

Желае ли някой от вносителите да представи законопроекта? Заповядайте. Преди това ще кажа, че в Парламента са деца от училище в Шуменска област. Допреди малко те бяха на балкона. Пожелаваме им ползотворен ден ли в Българския парламент. Има ли обратно процедурно предложение? Заповядайте, госпожо Добрева. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, правя обратно процедурно предложение. Съгласна съм, действително темата за образованието, за науката, са изключително важни, но ми се струва, че този законопроект, поне това беше нашето разбиране, което споделихме заедно с колегите в Комисията по образование и наука към Четиридесет

че в момента търсим евтини политически дивиденти с една тема и правим престъпление. Смятам, че в момента не е необходимо да губим времето на българския данъкоплатец. Благодаря. Това беше обратно процедурно предложение на направеното такова от господин Михов. Сега ще го подложа на гласуване. Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението на господин Цветомир Михов за пряко излъчване

гласувайте. Гласували 131 народни представители: за 68, против 31, въздържали се 32. Предложението не е прието.

Уважаема госпожо председател, очаквах, че нямаше да вземете предвид и щяхте да прекъснете колежката, която направи обратно процедурно предложение за пряко излъчване, защото мотивите бяха много странни – тъй

за да може българската общественост да се запознае с този законопроект, с вижданията на управляващите, ако имат изобщо такива, аз се съмнявам, че имат, както и вижданията на вносителите преди да се пристъпи към детайлното гласуване на законопроекта. Моля за прегласуване, защото наистина е странно. Ние искаме с прякото излъчване всички български граждани да бъдат запознати с тези идеи и да вземат възможно най-широко участие. Уважаеми колеги, ставате смешни с обратните мотиви. Моля Ви за прегласуване.

Желае ли някой от вносителите да представи законопроекта? Заповядайте, госпожо Дамянова. МИЛЕНА ДАМЯНОВА

Уважаеми колеги народни представители, през 2007 г. на една от поредните кръгли маси, на която се разискваха проблемите в българското образование и възможните решения, един учител сподели с мен, че е изчислил вероятността за цялостна промяна и реформа в сферата на образованието на под 1%, както се изрази той: „в рамките на моя живот”. Тогава беше на 35. Колеги, законопроектът, който Ви предлагаме да приемем днес на първо четене, за да започнем същинския дебат на второ четене, защо не и да го подобрим на второ четене, отлежава в Народното събрание близо година и 8 месеца. Нямахме ли време през тези месеци да съберем становищата? Крайно време е всички ние да признаем, че отсъствието на нов Закон за образованието в България се превърна в срам за нацията ни. Защото българчетата са на последно място в Европейския съюз по грамотност. Половината от вече няколко поколения деветокласници не могат да анализират текстове, не могат да извличат информация от тях, не могат да мислят критично. Колкото и нелицеприятно да звучи, това е вярно и е вярно вече цели 13 години, пък дори и повече, защото България участва в няколко международни изследвания по грамотност от 2000 г. насам. Държавата ни е на едно от челните места по брой млади хора между 18 и 24-годишна възраст, които имат едва основно образование или дори нямат и основно. Процентът на децата, които пребивават в училище без перспектива, без избор, без яснота е много по-голям. Тъжната истина е, че за разлика от една държава като Финландия, както обикновено сме свикнали да даваме за пример, когато говорим за образование, в последните десетилетия вече учителската професия се превърна в една от най-нежеланите, а учителят е натикан в ъгъла на обществото ни. Доказано е, че добрите резултати на финландските ученици обаче се дължат на основополагащата роля на учителите, на тяхната мотивация за работа, на квалификацията, на подхода им към учениците. Доказано е, колеги, че сме достигнали критичната точка на демотивация на всички участващи страни в образованието – учители, ученици, родители, администрация, дори управление. Има решение за тези проблеми и решението е в категоричната промяна на философията на училищното образование, в осъзнаването на значимостта на образованието за съдбата и за благополучието на всеки човек, а оттам и за развитието на държавата ни. И затова ние днес Ви предлагаме този нов и модерен закон, който се разработваше и обсъждаше повече от две години. Този законопроект, за който за първи път в рамките на предишното Народно събрание родители, учители, ученици протестираха с искане той да бъде приет. Това беше един от първите законопроекти, които ние внесохме в рамките на този мандат седем месеца по-рано. Нямахме ли време да съберем становищата и да обсъждаме? Чакахме достатъчно. Да не говорим за това, че Европейската комисия през 2013 г., ако се сещате, постави „слаб 2” на България за нехайството й по отношение на реформите в сферата на образованието, защото имаме готов законопроект, разработен с широка професионална и обществена подкрепа, който обаче не се разглежда от политически инат и може би от безхаберие. Колко препоръки трябва да ни отправи Съветът на Европейския съюз да приемем този нов Закон за образованието? Закон, който е разработен след задълбочено проучване, детайлни анализи на действащата нормативна уредба, на добрите европейски и световни практики, закон, който беше предшестван от концепция за основните принципи и иновативните моменти в новия закон, концепция, разработена с участието на водещи учители, директори, експерти, неправителствени организации, родители, представители на общините, концепция, която беше публикувана още през месец март 2011 г. на сайта на министерството, и която обиколи и спечели подкрепата от цялата страна. Въз основа на нея е разработен, госпожи и господа, този законопроект, който днес Ви предлагаме. Той има принципната подкрепа на организации като УНИЦЕФ, Български Хелзинкски комитет, Съюза на работодателите в системата на народната просвета, Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, учители, родители. В частта за предучилищно образование, към която Вие имате критики, имаме подкрепящи становища от всички висши училища в страната без изключение, в които имаме специалност „предучилищна и начална педагогика”, което много ясно показва, че посоката, която сме избрали, е вярна, много ясно показва качествата на този законопроект. Това, колеги, не е законопроектът на екипа на министерството, който работи по време на управлението на ГЕРБ. Не е и законопроектът на политическата воля на ГЕРБ. Това е законопроектът на професионалната общност, на родителите и зад него стои огромният труд на всеки от тях. Този проект обобщава всички конструктивни предложения за модерна образователна система, които са направени от различни експерти, учители, директори, независимо от тяхната партийна принадлежност, защото в работните групи имаше представители от всички партии, нека така да го кажем – учители, директори, които имат различна политическа принадлежност. Но няма как този закон да не е обединяващ. Няма как да не се обединяваме, защото целта му е една – учениците на учениците на България да бъдат високо образовани, да бъдат конкурентоспособни на своите европейски връстници, така че да развиваме икономиката с висока добавена стойност, за която всички говорим. Българските деца не заслужават повече да учат в среда от 90-те години. Те заслужават да им гарантираме усвояване на ключовите за ХХІ век умения, които ще ги превърнат в успели граждани. Това зависи днес от всички нас, които сме в тази зала. Някои определиха законопроекта като твърде голям. Да, той е по-дескриптивен в сравнение със сега действащата нормативна уредба. Законопроектът представлява обаче пирамида, на върха на която са целите, а на по-ниските нива са мерките и политиките, с които те трябва да бъдат постигнати – това е ключова разлика със сега действащия Закон за народната просвета, който предлага фрагментарни решения. Сега всеки учител или експерт може да кликне на отделната глава или раздел, да си прочете само нея и така да взема решенията за децата. При този законопроект това е невъзможно. Той представлява, както и подзаконовите актове към него, цялостна стратегия и философия за развитието и подкрепата на децата, на децата, защото децата не могат да се развиват, не могат да се образоват с отделни глави и раздели. Чрез този законопроект ние създаваме единна нормативна база в областта на предучилищното и училищно образование, в която много ясно са определени целите, задачите на образованието, критериите, по които да се оценява неговото качество, което пък, от своя страна, гарантира две неща – прозрачност и предвидимост. Законопроектът много ясно диагностицира кои са критичните моменти в образованието, а именно превенцията, липсата на подкрепа за децата, за учениците, за родителите, за учителите, липсата на свобода, монополът и централизацията. Точно там той предлага допълнителна сигурност и условия за тях – за децата, за родителите, за учителите. За първи път в законопроект се отделя сериозно внимание на индивидуалния подход, на индивидуалното развитие на всяко дете и всеки ученик. По този начин и децата със специални образователни потребности вече няма да бъдат анонимни. По този начин ние гарантираме равенство на шансовете на всяко едно дете, защото всяко дете има право на качествено образование. Гарантираме, че оттук нататък образователната среда ще бъде тази, която ще се съобразява с многообразието от потребности на децата, а не децата ще се опитват да се нагаждат към средата. Ключова разлика със Закона за народната просвета е, че образованието се поставя от гледна точка на развитието на компетентности. Това е ключова разлика със сега действащия закон, защото защото целта е повишаване на грамотността, на пригодността към пазара на труда. За първи път в закон се въвеждат изисквания за развиване на умения – за работа в екип, за анализиране, за извличане на информация от текст. Създава се и нов вид училище – обединено училище от І до Х клас, с което пък гарантираме на учениците от по-малките населени места,

те да усвояват професия, част от професия или за професиите с І степен на професионална квалификация да придобият професионална подготовка. Това е в съответствие с новата структура на образованието, която е залегнала в този закон, по която смятам, че всички имаме съгласие, защото тя е заложена още по време на управлението на тройната коалиция. Няма как да не спомена и оценяването. То е поставено на ново качествено ниво чрез целите, които са заложени в него, тоест не само като процес за установяване на постигнатите резултати, а и като инструмент за диагностика на индивидуалните постижения, на напредъка, на потребностите на всяко едно дете. Текущото оценяване вече се възприема като обратна връзка, като инструмент за мотивация за учене. Когато обаче говорим за качество на образованието, няма как да не спомена и учителите, защото ефективността на една образователна система е непостижима без мотивирани, без квалифицирани учители. Затова законът предлага кариерно развитие на всички в училище, независимо че то беше въведено за учителите още през 2009 г., задължителна квалификация. За първи път се гарантира и участието на родителите в образователния процес чрез създаването на така наречените „обществени съвети”, в които имаме представител и на общината. Проектът предвижда и разширени, но обосновани права на децата и учениците – участие при обсъждането на важни въпроси, важни за училищния живот, за училищната общност, участие чрез съвещателен глас в обществените съвети. Предвижда се и приемането на Етичен кодекс във всяко училище и във всяка детска градина, разработен от обществения съвет, от педагогическия съвет, от настоятелството, от представителите на учениците. Тоест това са споделените и договорени права и задължения, които в момента липсват в българското училище. Колеги, всички ние твърдим ежедневно, че образованието не трябва да бъде политизирано, защото го дължим на децата ни. Нека днес да го докажем. Министър Клисарова обеща законопроект от началото на септември, после беше за средата на септември – оттогава той е в състояние „до седмица готов” – чакаме си. За да успеем обаче да преодолеем кризите, с които започнах и за които всички си говорим, споделяме ежедневно, ние трябва да поискаме да успеем.

уважаеми госпожи и господа народни представители! Припомням, че Националната програма за развитие на училищното образование беше приета през 2007 г. Съгласно тази Национална програма ние отдавна трябваше да имаме нов Закон за предучилищното възпитание и подготовка и за училищното образование. Днес вече сме 15 януари 2014 г., на седмата година от приемането на програмата нов Закон за училищното образование нямаме. Много е интересен въпросът „Защо?” По време на управлението на тройната коалиция, независимо че бяхме съсубекти на управлението, аз бях достатъчно критичен не толкова към проекта за закон, внесен от тогавашния министър, а заради това, че той внесе законопроекта в последните няколко месеца от мандата на Четиридесетото Народно събрание. Много е несериозно! За приемането на един такъв акт – цялостен устройствен закон, практиката показва, че са необходими седем-осем Между впрочем, когато министър Игор Дамянов се ангажира с тази,

Не се палете, защото ще говоря единствено с езика на фактите. … Да представи проекта за нов закон, аз точно от тази трибуна – и стенографските протоколи, за щастие, съхраняват казаното от един или друг политик, заявих, че това не е лъжица за устата на екипа на Сергей Игнатов. Казах, че Вие няма да успеете да финализирате приемането на новия Закон за училищното образование, независимо че имахте цялата власт, неограничена огромно мнозинство от 117 Ваши народни представители, плюс откраднати от други партии патерици. Не успяхте, защото това наистина надхвърля многократно възможностите Ви – и политическите, и експертните. Аз питам: защо не приехте закона за цели четири години управление? Кой Ви пречеше, ако сте толкова загрижени за образованието? Кой Ви пречеше? Собствената Ви некадърност и некомпетентност – и нищо друго! Не можете да се оправдаете нито с БСП, нито с ДПС, защото ние бяхме в глуха опозиция. Имахте на своя страна и „Атака”, и РЗС, и Синята коалиция. Всички срещу една глуха опозиция. Кого заблуждавате днес, че образованието Ви е приоритет? И какъв е този смешен плач, че българските деца са били на последно място по изследванията на PISA и други изследвания, че са на последно място по функционална грамотност? Просто ме повтаряте. Нима тези деца са неграмотни, заради шестмесечното управление на Анелия Клисарова? Кой ще Ви повярва на това? Сгрешена Ви беше цялата политика в образованието, не само във висшето, но и в средното образование. Не съм убеден, че не е сгрешена и философията на този законопроект, който днес ни го предлагате. Аз положих много усилия и ще се убедите, че това, което съм говорил от позиция на опозиция на Вашето управление, ще го говоря днес от позицията на съсубект на управлението на страната днес. Във Вашия проект не са засегнати фундаментални проблеми, които наистина биха били от съществено значение за реформирането на образователната система. Отново ще повторя най-големият порок на системата на средното образование няма ефективна система за външно оценяване. Ние носим отговорност, че въведохме порочно най-важния инструмент на външното оценяване – държавният зрелостен изпит. Това че тогава бях сред малкото членове на управляващата коалиция, които обърнаха внимание, че въвеждаме държавния зрелостен изпит порочно, защото като критерии за оценяване въобще не залагаме екзистенц минимума, че въобще не залагаме общообразователния минимум, че боравим с едни абсолютно произволни и подвижни критерии за оценяване, които водят до следната асиметрия от година на година успехът от държавния зрелостен изпит се увеличава! Средният! Същевременно, по външно оценяване – външно за страната ни като цяло, успеваемостта на нашите деца пада надолу. Някой греши. Или не измерваме знанията на нашите ученици правилно, или грешат като методика PISA и другите международни институции, които провеждат международното външно оценяване. Аз съм по-склонен да вярвам обаче на вторите. Порокът е при нас. И за миналата година – ще повторя, по задължителния зрелостен изпит по български език, между 35 и 40% от учениците, явили се на задължителния зрелостен изпит, отказват да съставят дори едно изречение в текстовата част на теста за държавен зрелостен изпит. И въпреки това, независимо че съответният ученик не е показал умения да състави дори едно изречение като текст, той заради оценките, точките, които трупа от нетекстовата част на теста, е възможно дори да получи оценка „много добър”. Какво е зрелостта, когато става въпрос за езика? Кой е най-важният критерий? – Умението да се състави текст. Затова и на Вас Ви предложих в този законопроект да въведете отделен, нарочен стандарт за оценяване на резултатите от държавния зрелостен изпит. девет кладенци вода – против! Не го ли направим това, никакви реформи няма да се случат. И ако е необходимо ще бъдем опозиция и на новия закон, който очакваме от министъра на образованието, но този въпрос – с външното оценяване, трябва да се реши, за да бъдем сигурни, че оценката стъпва на държавните стандарти за екзистенц минимум по знания, които да удостоверят „матурус” – зрелостта, готовността на един младеж да поеме самостоятелно по пътя на живота. Аз знам колко е труден този въпрос. Аз знам, че ако от раз наложим като критерий за „среден – 3” общообразователният минимум, вероятно ще имаме трагични резултати като среден успех. Да, най-вероятно ще бъде много висок и процентът на слабите оценки по български език и литература. Най-вероятно ще бъде висок и процентът на слаби оценки по други предмети, обаче нямаме друг ключ, с който да отворим черната кутия, наречена „средно образование в Република България”. Къде са Ви текстовете, които да играят ролята на този ключ? Ние още не сме видели реалностите, за да можем да преценим в каква посока да бъдат реформите реформите в образователната ни система. Обръщам внимание, че и нашето управляващо мнозинство в кавички, ако ще изпълни ангажимента си да се приеме нов Закон за предучилищното възпитание и подготовка и за училищното образование, този законопроект трябва да бъде представен на вниманието на Народното събрание задължително от Министерския съвет в близките месеци. В противен случай отново ще влезем в порочния кръг на обсъждане на законопроекта към края на мандата на управлението и пак ще оставим в наследство този нерешен проблем и на следващи управления. Аз вече говоря за законопроекта, който очакваме от Министерския съвет, от кабинета Орешарски, защото явно е, че този законопроект, който днес обсъждаме, наследен от ГЕРБ, е непригоден. Ако беше пригоден, те щяха да си го приемат. Благодаря за вниманието.

мисля, че общите постановки с грижата за българското образование ги споделят всички народни представители, но честно казано не съм очаквал толкова безотговорно да подходите към Вашия собствен законопроект. Доколко е собствен, тук можем да поспорим, защото и аз лично съм участвал, и смятам, че поне за 80 текста от този законопроект съм дал експертно становище. Но много добре знаете, че имаме редица концептуални противоречия, които няма как да минат в това Народно събрание. В този план смятам, че Вие много добре знаете, че вече има

да припомня, че това правителство е заявило приоритетно отношение към образованието, а приоритетът означава общ закон, с който всички да сме съгласни. Аз мисля, че най-малко обидно е законът, който Вие предлагате, да не е минал през комисията. Да не поставям и още един проблем – че трябва да имаме заявено становище и отношение от всички, имащи отношение към системата на образованието, бих казал, на една огромна маса хора, на които казваме „учители” и които в този законопроект само на едно място фигурират с думичката „учител”. Това е много сериозен проблем, който мисля, че Вие трябваше отдавна да забележите във Вашия законопроект. Повтаряйки, че за мен е безотговорно Вашето отношение към собствения Ви законопроект, по най-бърз начин да изтеглите това предложение, още повече че и в изложението на госпожа Цачева се усещаше – тя беше си го написала, естествено, предварително, че Вие нямате готовност за днес. Мислехте, че следващите дни ще влезе този законопроект. Благодаря.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз не знам кое е по-безотговорното? Да Ви предложим да приемем на първо четене един важен законопроект, който, пак ще повторя, се обсъжда и разработва вече три години. Дори един от преждеговорившите го потвърди. времето в Четиридесет и първото Народно събрание не ни стигна този закон да бъде приет, но тези от Вас, които бяха в това Народно събрание като народни представители, помнят, че той беше приет до 41-ви член на второ гласуване. Това е единственият законопроект в прехода – един от новите закони, за които уж всички говорим, по които всички в началото на своите мандати декларираме, че ще работим, който достигна до такова ниво в Народното събрание. Аз не зная каква е работната група, която министър Клисарова е определила. Не зная защо тя отсъства от обсъждането на този законопроект. Все пак това би трябвало да е отношението на един министър към такъв важен закон. Вярно е, че тази работна група е тайна. Но, знаете ли, няма да е фатално, ако министър Клисарова до края на мандата на това Народно събрание не представи тайнствения си законопроект. Няма да е фатално за Вашето политическо управление, но това мотаене от политически инат и безхаберие е фатално за всяко дете, за всеки родител, за всеки учител, защото те се нуждаят от нов модел за образованието в България. Първо четене е това, колеги. Ненапразно започнах представянето на законопроекта с тезата, че той трябва да бъде дообсъден, разгледан на второ четене, защо не и подобрен, но трябва да вървим напред. Седем ние нищо не направихме за българското образование. Нищо, колеги! Отговорността за лошите резултати е на всички нас тук, политиците. Нека да покажем,

а направихте лично обяснение. Моля Ви, уважаеми народни представители, съобразявайте се с правилника. Иначе стават „педагогически ситуации”, както сте написали тук – допълнителни форми на педагогически въздействия, и вътре, в този закон, има неща, неразбираеми за обикновения гражданин. (Шум и смях.) Заповядайте, уважаема госпожо Дукова.

тази година и да пожелая, освен много здраве на всички Вас и на Вашите семейства, нека България да завърши това Народно събрание, защото краят му се вижда, с един хепиенд с приемането на този закон, толкова дълго чакан и терзан от нашата образователна общност. Бих искала да кажа няколко думи преди това на господин Местан за неговото отношение към закона, но той явно излезе и не може да ме чуе. Ще му кажа, че не е отговорно водещ политик да прави такава политическа оценка и личностни нападки на един министър и един екип, които направиха този закон – наистина много дескриптивен, което има своето обяснение, но с изключителната воля той да бъде приет, защото българското общество имаше нужда. Закъснявайки – аз не мога да си представя – Вие искате Министерският съвет да внесе този закон, но ако се процедира така, както направихте като опозиция в миналия Парламент, аз исках да кажа на колегата, че обструкциите бяха и се въртяха около две опорни точки. Те бяха майчин език, частни училища, детски градини и неграмотност. Не искам да правя дисекция на регионите и на това къде тя от тази трибуна, че моите родители са грамотни, но ще кажа, че българските деца и ученици имат своите блестящи успехи и това беше възнаградено в управлението на ГЕРБ. Тогава не хвърляйте камък, който ще удари повече Вас, защото не набрахте сили и кураж от 1991 година, променяйки закона 20 и повече пъти да го направите функциониращ, и понеже днес няма аргументи, защото смислени такива не се чуха, априори да го превръщате в политическа арена и да биете по него. Към колегата от Коалиция за България ще кажа: „Колега, ние сме директори”. Но аз тук днес се изненадвам, че Вие не сте прочел закона във варианта, в който е внесен. Вие говорите неща, които абсолютно не са верни. Жалко. От тази трибуна трябва да се говорят верни неща! И сега, И сега, желанието ми беше да преповторя някои неща във връзка с философията на този закон, защото в словесния наратив наистина няма такъв закон, който да е работен толкова продължително време и който да е обсъден и да има над 3500 предложения. Не мога обаче да не изразя голяма неудовлетвореност и да поема и личната си вина за това, че ние наистина не успяхме да приемем този закон. Проблемите бяха няколко и Вие ги знаете добре. На първо място, това, което и Вас Ви чака, и много по-скоро от нас – прекратеният мандат. Ние за много малко не успяхме да приемем текстовете по този закон. На второ място, силните обструкции по закона, въпреки че бариерата я преодоляхме и най-конфликтните опорни точки в закона бяха приети. Аз благодаря на колегата, който го заяви тук, от тази трибуна – че 80 законови норми и институти са приети по негово предложение. Но аз искам да кажа, че в този закон имаше 56 норми, които бяха приети по предложение на опозицията. И на това ако му казвате, че е селективен и политически обвързан закон, няма как да се съглася от тази трибуна. Не искам да правите същите грешки, защото отговорността на всички ни към децата е огромна. И ще кажа – законът не е хепи енд. Законът вероятно по време на неговото разглеждане може да търпи промени. Законът в бъдеще може да търпи промени, но той е фундаментален от гледна точка на смяна на парадигмата на българското образование, отиване в европейска рамка и посока, акцентите за които и като философия госпожа Дамянова изброи тук. Не можете да отречете,

създава проходимост на системата, с ценностен подход към детето, входирани общовалидни образователни принципи, реципрочни на европейските образователни тенденции. Законопроектът, който ние предлагаме, е креативна образователна норма, базираща се на дълбока приемственост на това, на което синдикатите толкова държаха, базира се на добрите и проверени практики, научнообосновани политики, даващи шанс за добро качество и образование и голямо самочувствие на хората, работещи в системата. проекта са изведени важни приоритети, ключови компетентности съгласно европейската референтна рамка. Предучилищното образование – на Вас Ви се ще да бъде обучение, но ние дълго дискутирахме по този въпрос и разбрахме, че компетенции и образование са неща, които кумулират терминология и съдържание – е изведено като фундамент за учене през целия живот,

„Участвам и променям – три в едно – деца, родители, учители”, дава шанс на нашите деца за добра самооценка, лична отговорност, личностно израстване, умение за вътрешна свобода, творческо нестандартно мислене, гаранция за добро и здраво бъдеще. Аз бях описала акцентите, които съдържа този закон, основните компоненти, които дават тази съществена гаранция като структура, като развитие на българския език – вътре като отделна оценка, като инспектиране. С всичко това Вие като народни представители вероятно сте се запознали и ще отразите тези акценти. Нямам много време, защото има много колеги, които искат да изразят становище, но искам да Ви кажа, че този закон преживя своя катарзис във времето от „Разпни го” до „Осанна”. Казвам: сигурно не е апотеоз, но е изключително необходим и той трябва да бъде приет час по-скоро, защото всяко по-голямо забавяне от това, което сме направили до тук, ще бъде фатално и ще ни отдели светлинни години от времето, което заслужава българското образование.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

Понеже тя употреби понятието „парадигма” – „да сменим парадигмата на българското образование”, бих искал да я попитам: кое точно съдържание на това понятие използва, тъй като в книгата на Теодор Кун, публикувана в 1961 г. – „Структура на научните революции”, той използва 23 определения на това понятие? Благодаря.

Чувам и още нещо – готви се нов закон, също от Министерството на образованието. Искате ли да Ви кажа нещо? Мисля, че това трябва да бъде задача на всички нас в това Народно събрание – да престанем да експериментираме непрекъснато с нови закони. Хайде да оставим това законодателство, за което всички след 2007 г. казахме: „Ето, ние направихме европейските закони. Можем да станем вече европейска страна, затова ни и приеха, и да не пипаме законите, защото направихме хората луди” и в законодателството за образованието, и в здравеопазването, хайде, транспортът – в частта „движение по пътищата”, какво да говорим за данъчните закони?! Нека да си изпълняваме функцията на контролен орган веднъж поне като Парламент. Стига сме писали закон след закон и всяка година да променяме всички закони. Нека променяме законите, когато разберем конкретно какви са проблемите, да предлагаме решаването на тези проблеми. А как ще разберем какви са проблемите, когато ги променяме през 5 6 месеца? Този закон не може да действа, неговите разпоредби не могат да се усетят от хората – за това става дума. Нека наистина да престанем непрекъснато да проявяваме законотворчество. Зная, че всичките сме много кадърни и можем да пишем по пет закона на месец,

Трета реплика – господин Цветанов. Вие, не знам на базата на информалното учене или на неформалното учене, или на формалното

хубаво е все пак да дадем право на експертите, на специалистите. Искам да поздравя потенциала, който носи Парламентарната група на ГЕРБ, със съответните директори, които са били в сферата на образованието. Госпожо Дукова, смятам, че Вашата позиция изцяло трябва да бъде подкрепена. Това, което се изразява от реплика на Вашето изказване, разбира се, и аз правя реплика на Вашето изказване, за да мога да Ви окуража да продължите по същия начин. Хора, които говорят, че законите трябвало да не се променят – точно това парламентарно мнозинство промени толкова много закони без обществена дискусия, без да се търси обществен консенсус, без да се търси мнението на неправителствения сектор. Точно този закон, господин Миков, който в момента се обсъжда, е минал на много обсъждания с неправителствения сектор и това е подкрепа, получена не само за ГЕРБ. Не ГЕРБ трябва да се възприема като вносител на този законопроект, а трябва да приемем по-добрия потенциал за българското образование на база обществените дискусии, проведени по този законопроект.

Господин Цветанов, сякаш не сте чули моя призив да се чете все пак правилникът – какво е съдържанието на изказването, на репликата, на личното обяснение.

много Ви благодаря, че станахте да кажете поредната, бих казала, само че го няма Вашия лидер, за да кажете на ухо що значи салата, словоблудство и какво представлява то.

В неговата книга „Структура на националните революции” определя парадигмата

съвсем излишно защото нарушихте Вашата визия на човек, който се занимава с тази терминология дълги години. Господин Мутафчиев, извинявам се за това, че не Ви слушах дълбоко и трайно, защото малко се разсеях. Това, което чух – наистина трябва да се обединим и да приемем този закон, защото той е жизнено важен. Ще кажа, че няма по-добро нещо училищното образование, който е национална територия, който е всеобщ и касаещ всяко едно българско семейство, да бъде приет от всички нас с консенсус. Образованието е най-консенсусната територия, но и стратегическа политика, за която, не да ми говорите за бъдещи цели в необозримо бъдеще, а днес, сега и веднага, защото сме безкрайно закъснели! Към господин Цветанов. Господин Цветанов, благодаря за оценката! Тя е такава и е вярна. Трябва да Ви кажа, че не могат да ни наранят хора, които не говорят добре български,

българските думи и да бъдат обяснявани на тези, които не ги знаят. Не могат да ни докоснат – законът ни е добър! Прочетете го, наистина помислете сериозно, не се изказвайте неподготвени и дайте да направим това добро и този реверанс към българската нация. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ